Borist hafa bréf frá formanni þingflokks Pírata um að Þórhildur Sunna Ævarsdóttir geti ekki sótt þingfundi á næstunni og formanni þingflokks Sjálfstæðisflokksins um að Haraldur Benediktsson verði fjarverandi á næstunni. Einnig hafa borist bréf frá formanni þingflokks Miðflokksins um að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni og formanni þingflokks Framsóknarflokksins um að Jóhann Friðrik Friðriksson og Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir verði fjarverandi á næstunni. Þá hafa borist bréf frá Höllu Signýju Kristjánsdóttur, Ingu Sæland, Bjarna Jónssyni og Jódísi Skúladóttur um að þau verði fjarverandi á næstunni. Í dag taka því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista Pírata í Suðvesturkjördæmi, Eva Sjöfn Helgadóttir,

Eva Sjöfn Helgadóttir, Teitur Björn Einarsson, Anna Kolbrún Árnadóttir, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Iða Marsibil Jónsdóttir, Elsa Lára Arnardóttir, Wilhelm Wessman og Lilja Rafney Magnúsdóttir hafa áður tekið sæti á Alþingi og eru boðin velkomin til starfa að nýju.

um kosningu Jönu Salóme Ingibjargar Jósepsdóttur sem er 3. varaþingmaður Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs í Norðausturkjördæmi. Nefndin hefur fundað til að fjalla um kosningu og kjörgengi hennar og mælir nefndin einróma með staðfestingu kjörbréfs Jönu Salóme Ingibjargar Jósepsdóttur. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd mælir einróma með staðfestingu kosningar Jönu Salóme Ingibjargar Jósepsdóttur og telst það samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir hefur ekki tekið sæti á Alþingi áður og ber því að undirskrifa drengskaparheit að stjórnarskránni.

Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir hefur undirritað drengskaparheit að stjórnarskránni og er boðin velkomin til starfa á Alþingi.

Það er ekki síst út af listamönnum og verkum þeirra sem Ísland er þekkt á alþjóðavísu sem skilar sér í beinhörðum peningum, t.d. af ferðamönnum. Þetta er aðeins dæmi um hinn beina ávinning sem við höfum af listum og þá er ógetið um mikilvægi lista fyrir samfélagið almennt. Við skulum líka muna að Covid-tímarnir voru listafólki sérlega erfiðir af þeirri einföldu ástæðu að þeir komust ekki til að stunda list sína eða lifa af henni. Í umsögn Bandalags íslenskra listamanna við fjárlög kemur fram að stórfelld lækkun sé fyrir dyrum á listamannalaunum og þau þyrftu að hækka í 560.000 kr. til þess að halda í við launavísitölu og vera sambærileg við það sem sjóðirnir höfðu til ráðstöfunar árið 2021. Listamenn hafa líka reiknað út að sjóðirnir nú séu sambærilegir því sem þeir voru 2014 þegar Ísland var nýstigið upp úr fordæmalausu efnahagshruni. Bandalagið bendir einnig á 30% skerðingu á framlögum til Kvikmyndasjóðs. Endurgreiðslur vegna stærri verkefna verða hins vegar auknar en þær renna að mestu leyti til erlendra framleiðenda. Listamenn vilja fá að sjá eyrnamerkta þjóðaróperu í samræmi við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar og loks spyrja þeir út í útgjaldalið upp á 1,2 milljarða

Ég vil gera spurningar og athugasemdir bandalagsins að mínum og beina þeim til hæstv. ráðherra menningar og viðskipta.

10,7 milljörðum yfir í rúma 17 milljarða. Þá erum við ekki að tala um endurgreiðslukerfin okkar. Bara ef við lítum á stuðning við bókmenntir sem engin ríkisstjórn hafði veitt áður — sem er alveg undarlegt ef við lítum á sögu þjóðarinnar — þá vorum við að setja yfir 2 milljarða þar.

Það vill svo til að við vorum stödd í heimsfaraldri, og hvað gerði ríkisstjórnin? Hún myndaði svokallaða efnahagslega loftbrú til þeirra sem áttu í miklum erfiðleikum á þessu tímabili. Við stórjukum öll framlög til listamanna í sambandi við tekjufallsstyrki og við hækkuðum þessa sjóði verulega. Ég hlakka til að fara betur yfir það í næsta svari mínu.

Eða er ráðherrann að segja að allt þetta byggi á misskilningi hjá Bandalagi íslenskra listamanna og þau hafi það þrátt fyrir allt svona rosalega gott? Nei, það er nefnilega tómahljóð á fleiri stöðum en í ríkiskassanum. Það er líka í orðum ráðherra sem fer út um víðan völl og hún verður bara að svara þessum tilteknu spurningum. Mig langar t.d. að spyrja aftur, svo hún geti einbeitt sér að því eina svari, um útgjaldaliðinn

Varðandi listamannalaunin er það svo að í lok síðasta kjörtímabils hækkuðum við listamannalaunin um 100 milljónir. Að auki erum við að halda þessari hækkun inni um sirka 70 milljónir út kjörtímabilið. En það er alveg rétt sem kemur fram í umsögn Bandalags íslenskra listamanna að þessi laun mættu hækka. Það er mín skoðun og þar erum við hv. þingmaður hjartanlega sammála.

Fjármálaráðherra hefur ítrekað vitnað í meðaltöl og góða stöðu heimilanna þegar ég og fleiri höfum bent á að mörg heimili munu ekki standa undir þeim gríðarlegu hækkunum á húsnæðiskostnaði sem orðið hafa á undanförnum mánuðum og með því gert lítið úr vandanum. Honum hefur þannig verið tíðrætt um góða eiginfjárstöðu heimilanna þótt hún stafi fyrst og fremst af fordæmalausum hækkunum á fasteignamarkaði en ekki því að skuldir heimilanna hafi lækkað eða því að ráðstöfunarfé þeirra hafi aukist eitthvað með hækkandi fasteignamati, sem er alls ekki peningur í vasa. Það er ráðstöfunarfé heimilanna sem skiptir máli. Á því lifa þau og það ræður úrslitum um hvort þau standi undir vaxtahækkunum sem nú nema um 100.000 kr. eða jafnvel meira í hverjum mánuði, ofan á allar þær hækkanir sem verðbólgan veldur. skoða fjóra einstaklinga. Einn þeirra er búinn að koma sér í góða stöðu með 2 milljónir í mánaðarlaun. Annar situr á Alþingi með 1.265.000 kr. í laun. Sá þriðji er grunnskólakennari með 15 ára starfsreynslu með 668.000 kr. á mánuði og sá fjórði á bótum almannatrygginga með 375.000 kr. fyrir skatt en ekki nema 310.000 kr. í vasann. Að meðaltali eru þessir fjórir einstaklingar með rúma eina milljón í mánaðarlaun. Samkvæmt kenningum fjármálaráðherra hafa þau það því öll mjög gott og ráða vel við þær hækkanir á húsnæðiskostnaði sem á þeim hafa dunið á undanförnum mánuðum, eða hvað?

eru í fasteignaviðskiptum á hverjum tíma — eru álögur hækkaðar á hin 98%, sem óvíst er að skili neinu. Þetta er hins vegar gríðarlega þægileg lausn fyrir fólk sem er með 2 milljónir á mánuði, að ákveða að velta afleiðingum af ástandi sem þetta fólk hefur sjálft skapað yfir á heimili landsins

Það er hárrétt hjá hv. þingmanni að staða allra er ekki góð og það eru margir sem eiga erfitt með að ná endum saman. Ef við skoðum það hins vegar í sögulegu samhengi þá eru opinberu tölurnar sem við höfum í höndunum þær að það hafi aldrei jafn fáir aldrei jafn fáir átt erfitt með að ná endum saman. Ef við skoðum sömuleiðis þróun kjaramála í landinu, hvernig hafa kjarasamningar leitt fram kjarabætur fyrir tekjulægstu hópana? Hvað höfum við verið að gera með því að bæta réttindakerfin í almannatryggingum? Þá hefur okkur tekist á undanförnum árum að auka kaupmátt hjá öllum tekjutíundum, líka þeim sem eru með minnst milli handanna og hv. þingmaður beinir sjónum sínum sérstaklega að. Það sem mér finnst einna merkilegast í þessu sambandi er það að þetta skyldi líka hafa verið tilvikið á meðan á heimsfaraldri stóð. Við höfum skoðað sérstaklega þróun kaupmáttar hjá öllum tekjutíundum, ekki bara hjá 2 milljóna manninum sem hv. þingmaður nefnir heldur líka hjá þeim sem hafa minnst. Við sjáum alveg afgerandi að allir þessir hópar, allar tekjutíundirnar, bættu stöðu sína á meðan á heimsfaraldri stóð á árunum 2020 og 2021. Varðandi áhrif vaxta vaxta þá verðum við að geta tekið þessa umræðu í einhverju heildarsamhengi hlutanna. Seðlabankinn hækkar vexti beinlínis til að draga úr spennu í hagkerfinu. Hann er beinlínis að beita vöxtunum til þess að draga úr eftirspurn í hagkerfinu, Það eru hópar sem vextirnir munu fyrst bitna á. Við höfum gripið til aðgerða vegna þeirra. Við höfum líka fylgst mjög vandlega með því hvernig vanskil eru að þróast í bankakerfinu. Ég var síðast í dag að spyrja um upplýsingar um þetta og tölurnar úr fjármálakerfinu eru þær að það eru engin merki um aukin vanskil húsnæðislána, engin merki. Það þýðir ekki að það gerist ekki síðar, en enn sem komið er eru engin merki um þá hrikalegu stöðu sem verið er að gefa hér í skyn að sé nú þegar komin upp.

Sá þriðji hafði greitt 129.000 en nú er greiðslubyrðin 280.000 sem er hækkun upp á 151.000. Að meðaltali hafa afborganir af lánum þessara einstaklinga hækkað um 108.000 á mánuði. Meðaltal tekna þeirra fjögurra einstaklinga sem ég vitnaði í áðan er um 1 milljón króna og ég hef litlar áhyggjur af þeim sem eru með þær tekjur eða meira, þó að ég telji samt ekki réttlætanlegt að þeir þurfi að greiða jafn mikið og raun ber vitni til bankanna. En sá sem er með 668.000 kr. í laun á mánuði fær ekki nema 475.000 kr. útborgaðar.

Forseti. Nýverið fór sérsveit ríkislögreglustjóra húsavillt í Kópavogi og vakti mann fullvopnuð. Í öðru tilfelli handtók hún saklausan mann fyrir framan fjölskyldu hans eftir að tilkynnt var um byssumann á ferli, sem reyndist vera barn að leik. Fyrr á árinu hafði sérsveitin í tvígang afskipti af sama ungmenninu, fyrst í strætó og svo þar sem hann sat að snæðingi í bakaríi með móður sinni, allt að tilefnislausu. Sérsveit var kölluð út til þess að handtaka mann í Tjarnabyggð, byssum miðað á manninn og 15 ára son hans, en í ljós kom að þeir tengdust málinu alls ekki. Eftirliti með störfum lögreglu á Íslandi er verulega ábótavant. Nefnd um eftirlit með störfum lögreglu sem komið var á fót árið 2017 er svo gott sem algjörlega máttlaus. Hún tekur við tilkynningum, greinir þær og kemur þeim svo í farveg hjá því lögregluembætti sem um ræðir. Í raun hefur nefndin því lítið annað hlutverk en að vera póstflokkunarstöð undir ábendingar. Lögreglan hefur því mjög mikið pláss til að gera mistök í starfi án þess að þurfa að hafa áhyggjur af því að sjálfstæð eftirlitsstofnun eða annar aðili hafi vald til að rannsaka mistökin til þess annars vegar að tryggja viðeigandi afleiðingar og hins vegar að tryggja að mistökin endurtaki sig ekki. Spurður hvort hann tæki undir nauðsyn þess að koma á fót sjálfstæðu eftirliti með störfum lögreglu svaraði hæstv. ráðherra því hér í þingsal í síðasta mánuði, með leyfi forseta, að það standi „ekkert annað til en að efla eftirlit með lögreglu“. Í ljósi þess Í ljósi þess og í kjölfar nýliðinna atburða langar mig að spyrja hæstv. ráðherra: Hvaða vinna stendur yfir í ráðuneytinu við það að efla eftirlit með lögreglu? Hvað hyggst ráðherra gera í þeim efnum? Hefur hann haft til skoðunar að setja á fót sjálfstætt embætti með skýrar valdheimildir til að hafa eftirlit með störfum lögreglu?

og við þær aðstæður geta komið upp frávik. Við getum sett okkur sjálf í þessar aðstæður, að til að tryggja öryggi sitt þá er alltaf viðbúið að einhver frávik komi upp. Það ber auðvitað að harma það en það fylgir þeirra vinnu. Það er gríðarlega mikil aukning á

Síðast í morgun átti ég fund með þessari nefnd þar sem við vorum að fara yfir stöðuna og þar er auðvitað eitt og annað sem við þurfum að líta til núna við það frumvarp sem við erum að leggja lokahönd á, sem gefur lögreglu auknar heimildir til afbrotavarna. Við erum þannig að efna það sem ég nefndi hér og var komið inn á í svari mínu síðast, að við þurfum að styrkja þetta eftirlit í samræmi við þær auknu heimildir sem þingið kemur væntanlega til með að veita lögreglu, eða ég geri mér vonir um það. Þannig að það stendur eftir og við eigum m.a. fundi með þessari nefnd. Við erum að greina það hvað við getum gert betur við núverandi aðstæður og hvernig við getum í breyttu umhverfi tryggt að þetta eftirlit sé fullnægjandi. Forseti. Í ljósi svara hæstv. ráðherra vil ég benda á að téð nefnd hefur engar valdheimildir.

Virðulegur forseti. Það þarf ekki að fara mörgum orðum um það að virkjunar-, loftslags- og landverndarmálin eru fyrirferðarmikil í opinberri umræðu. Það þarf heldur ekki að eyða löngum tíma í að nefna að þótt stjórnarflokkarnir þrír hafi komið sér saman um texta til að setja í stjórnarsáttmála er vegalengdin á milli þeirra svo löng að hún verður best mæld í ljósárum. Það er út af fyrir sig eðlilegt, það er bara pólitík og skoðanamunur, en í veruleikanum verður það hins vegar til þess að erfitt er að átta sig á því hvernig ríkisstjórnin ætlar að uppfylla orkuþörf og loftslagsmarkmið því að menn tala í austur og vestur hver úr sínu sólkerfinu. Gleggsta dæmið um það er umræðan sem skapast hefur um grænbók um orkumál. Skemmst er að minnast áhugaverðrar ræðu sem þingflokksformaður VG, hv. þm. Orri Páll Jóhannsson, hélt hér í þinginu en þar gagnrýndi hann formann starfshópsins, Vilhjálm Egilsson, fyrrverandi þingmann Sjálfstæðisflokksins, sem vann téða grænbók fyrir ríkisstjórnina,

ræða þyrfti hvort einhver hluti þeirrar orku sem aflað sé í dag og ráðstafað til stóriðju geti hugsanlega farið í það sem þurfi í almannaþágu til að mæta fólksfjölgun og orkuskiptum. Þetta er umræða sem við höfum ekki tekið og er ekki tekin fyrir í þessari skýrslu, sagði Orri og veifaði grænbók Vilhjálms Egilssonar. Með öðrum orðum: Áhrifamenn eins stjórnarflokksins telja koma til álita að annaðhvort loka stóriðjuveri til að losa um orku til orkuskipta eða segja upp orkusamningi og kalla eftir umræðu. Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra Bjarna Benediktsson, sem jafnframt er formaður Sjálfstæðisflokksins og oddviti í ríkisstjórninni, hvort honum finnist þetta koma til greina, hvort þetta sé yfir höfuð raunhæft og hvort verið sé að ræða þennan möguleika á milli ríkisstjórnarflokkanna.

þá megi líka alveg sjá fyrir sér þann möguleika að samningar renni út og þá sé ekki hægt að endurnýja, þannig að það gæti gerst einhvern tímann í framtíðinni. En það er hvergi verið að ræða um þessa hluti í stjórnkerfinu og ég get alveg sagt fyrir mitt leyti að ég held að við höfum aldrei upplifað aðra tíma þar sem jafn mikill ávinningur var af viðskiptum við orkufrekan iðnað í landinu eins og á við einmitt í dag, aldrei áður jafn mikil afkoma, bæði hjá framleiðendunum og orkusala sem er mjög jákvætt mál fyrir hagkerfið okkar. Það er hins vegar margt hægt að segja um umræðuna. Hérna voru fullyrðingar um getuleysi þessarar stjórnar til að þoka málum áfram. En það er samt sem áður staðreynd að rammaáætlun var kláruð í vor í fyrsta skipti frá árinu 2013

og við lukum ekki við rammaáætlun á þeim tíma. En við höfum þokað því máli áfram og það held ég að hafi verið gríðarlega mikilvægur áfangi. Við höfum líka tjáð okkur um það í stjórnarsáttmála að það skipti verulega miklu máli að þétta flutningskerfi raforku í landinu vegna þess að strönduð orka í kerfinu okkar er á margan hátt töpuð orka og kallar fram þörfina fyrir fleiri virkjanir sem er algjör synd ef við eigum orku en erum bara ekki að koma henni rétta leið.

Varðandi þann möguleika að hugsanlega megi sjá það fyrir sér að gera einhverjar breytingar þegar raforkusamningar renna út þá skilst mér nú að samningurinn í Straumsvík renni út 2036, svo dæmi sé tekið, og sá á Reyðarfirði árið 2048.

hvort hann telji það heppilegt, þegar við erum að reyna að ná einhverri siglingu áfram og rammaáætlunin gaf ekki mikil fyrirheit, þótt hún hafi farið í gegnum þingið, um það hver langtímastefnumörkun eigi að vera,

Virðulegi forseti. Ég held að það sé allt of djúpt í árinni tekið að segja að flokkarnir tali út og suður þó að menn leyfi sér að viðra þá skoðun í opinberri umræðu að þeir myndu vilja sjá hærra hlutfall af orkunni sem við eigum til staðar nú þegar renna annað en í stóriðjuna. Það er jú staðreynd að að orkufrekur iðnaður tekur í kringum 80% af allri framleiddri orku í landinu. En það er ekki mín skoðun að þessi mál verði leyst varðandi orkuskiptin með því að draga úr því heldur þurfum við að framleiða meira. Við þurfum að spyrja okkur spurninga sem snúa að flutningskerfinu. Við sjáum það t.d. núna um þessar mundir að Landsvirkjun er með áform um að reisa virkjun í Þjórsá og hefur umsókn um það til meðferðar hjá Orkustofnun og ég veit ekki betur en að sú umsókn hafi verið í meðferð frá júní 2021. Ef okkur liggur á að nýta þá hagkvæmu virkjunarkosti sem eru til staðar í landinu þá þurfum við líka að gá að því að stjórnkerfi okkar geti afgreitt hugmyndir innan einhverra skynsamlegra marka vegna þess að þetta er bara einn áfangi af mörgum sem þarf að klára til þess að þar verði hafin framleiðsla innan tíðar.

Undanfarið höfum við töluvert rætt um stöðuna á landamærum og flóttamenn. Þann 16. september hækkaði ríkislögreglustjóri viðbúnaðarstig á landamærum eins og við þekkjum flest hér inni. Búsetuúrræði til skamms og lengri tíma voru þá orðin fullnýtt og áætlaði ríkislögreglustjóri að umsækjendum ætti eftir að fjölga hlutfallslega. Í kjölfarið kom fram að í Hafnarfirði hefði verið gerður samningur um samræmda móttöku flóttamanna sem gerði þá ráð fyrir tveimur starfsmönnum. Á liðnum misserum hefur þurft að fjölga þessum starfsmönnum og eru þeir orðnir 16 talsins. Innviðirnir eru komnir að þolmörkum. Við sjáum ekki annað en ákveðið stefnuleysi hjá stjórnvöldum og hefur það verið ríkjandi í málaflokknum dálítið lengi. Í tveimur þáttum um helgina voru þessi mál til umræðu.

Það eru seglar í okkar lagaumhverfi sem gera það að verkum að vandinn er eins mikill og raun ber vitni hér, hlutfallslega sá langmesti ef horft er til nágrannaþjóða okkar í Evrópu.

þessa stöðu, laga regluverk okkar betur að því sem gengur og gerist í öðrum löndum þannig að þessir seglar séu ekki eins virkir og raun ber vitni. Um þetta frumvarp er algjör samstaða í þingflokki Sjálfstæðisflokksins og ég tel að þarna

Hæstv. forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra kærlega fyrir þetta ítarlega og góða svar. En mig langar því að spyrja hæstv. ráðherra hvort ríkisstjórnarflokkarnir séu einhuga um þessa afgreiðslu á því máli sem við ræðum hér síðar í dag, frumvarpi um landamærin. Mig langar líka að vitna til viðtals eða ummæla sem ráðherra viðhafði í Morgunblaðinu í morgun þar sem hann nefnir ákveðna vankanta. langar að fá að vita hvaða vankantar það helst eru sem ráðherra hefur vitneskju um þegar hann segir að það þurfi að sníða ákveðna vankanta af kerfinu eins og það er í dag.

Það snýst um innleiðingu og er hluti af því Schengen-samstarfi sem við erum í; það eru miklar fjárfestingar sem eiga sér stað í upplýsingakerfum Schengen-samstarfsins hér og innleiðing á breytingum á þessum upplýsingakerfum sem eru okkur gríðarlega mikilvæg. Hvaða vankanta þarf að sníða af útlendingalögunum þannig að þau verði sambærileg við það sem gengur og gerist hjá okkar nágrannaþjóðum? Það er ansi margt og ég kom inn á það að það eru nokkrir seglar sem

og höfum raunar talað um að skapa umgjörð um starfsemi samfélagsbanka sem starfar samkvæmt umhverfis- og samfélagssjónarmiðum. Ég held að þessum áherslum muni bara vaxa ásmegin og þau verði sífellt mikilvægari í þeim breytingum sem heimurinn stendur frammi fyrir á komandi misserum. Herra forseti. Mig langar því að nota tækifærið hér og spyrja hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra út í afstöðu hennar og hennar flokks til eignarhalds eða hugsanlegrar sölu á Landsbankanum

Það er mjög ánægjulegt að hafa tekið þátt í því á sínum tíma að endurbyggja þetta fjármálakerfi og að ríkissjóður hafi á sínum tíma fengið stöðugleikaframlögin

allt. Hv. þingmaður spyr um skoðun Framsóknarflokksins á eignarhaldi Landsbanka Íslands. Það er alveg ljóst að við viljum að Landsbanki Íslands verði áfram í eigu þjóðarinnar og við teljum að það sé mjög mikilvægt. Varðandi þær hugmyndir sem hv. þingmaður kemur með, að þróa Landsbanka Íslands frekar í átt að samfélagsbanka, þá er alveg ljóst að Framsóknarflokkurinn er mjög opinn gagnvart því og líka að skoða svokölluð köld svæði á Íslandi þar sem fjárfestingar hafa jafnvel verið minni en hér á höfuðborgarsvæðinu og hvernig þjóðarbanki, Landsbanki Íslands, getur komið betur að þeim málum.

Herra forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir skýrt svar, að hún og Framsóknarflokkurinn telji að Landsbankinn eigi áfram að vera í eigu þjóðarinnar. Ég held að þetta sé mjög áhugavert sem ráðherrann talar um, hvernig hægt sé að þróa þennan banka áfram. Ég vona að við munum eiga frekara samtal um þetta

og þar eru ákveðnar línur lagðar um það hvernig við teljum að sé farsælt að endurskipuleggja fjármálakerfið eftir fjármálahrunið. Það er alveg ljóst í mínum huga að mjög fljótlega, og sá tímapunktur er má segja nánast alveg að koma, þurfum við að uppfæra þessa hvítbók, bæði vegna þess að það hafa átt sér stað miklar breytingar á öllu umhverfi fjármálastofnana og þá um leið að uppfæra þessa heimild, hún má vera skýrari. Ég tek undir það með hv. þingmanni og ítreka það að það er alveg á hreinu í mínum huga að Landsbankinn verður áfram þjóðarbanki og við þurfum að huga frekar að því í sameiningu hverjar hans áherslur verða.

forseti. Þessi þáttur í þingstörfunum er alltaf mjög spennandi þegar koma óundirbúnar fyrirspurnir til ráðherra. En ég velti fyrir mér hvort þessi tími hefði kannski frekar átt að vera óundirbúnar fyrirspurnir til hv. þingmanna því að hér í tvígang komu þingmenn upp og spurðu ráðherra út í eitthvað sem aðrir þingmenn höfðu sagt, annaðhvort í samtalsþætti eða á einhverjum fundi einhvers staðar. Þannig að ég velti því fyrir mér hvort það færi betur á því að það væri þá undir liðnum störf þingsins.

ekki of opin og ég dáist að því að hæstv. ráðherra hefur greinilega fylgst með þættinum og skynjað alveg hvað ég var að segja þar, þ.e. að við viljum breyta þeim séríslensku reglum sem eru í útlendingalögunum okkar. En það hefur ekki með það að gera hvað landamærin varðar og það er full ástæða til að bjóða fólki til landsins sem vill koma

Það að áhrifamaður, þingflokksformaður í einum stjórnarflokki, tali með tilteknum hætti um risastórt hagsmunamál þjóðarinnar sem gengur þvert á þá stefnu sem ríkisstjórnin sjálf

við eigum að ekki að hafa sérreglur hér inni. Við eigum að bjóða fólk velkomið sem vill koma hingað og vinna og vera þátttakendur í samfélaginu. Þá langar mig bara að benda á að allt það fólk sem ég hef haft kynni af í gegnum hælisleitendakerfið er hingað komið til að vinna og vera þátttakendur í samfélaginu. SPEECH_END ---

Ég sat hér alla óundirbúnu fyrirspurnirnar og heyrði ekki eina einustu sem ekki átti fullt erindi við ráðherra þó að vissulega taki fólk oft dæmi úr almennri umræðu sem hluta af þeirri spurningu sem lögð er fram, þó það nú væri, sérstaklega þegar flokkar í ríkisstjórn tala þvers og kruss, sérstaklega þegar einn flokkur er hér í PR-herferð fyrir ógeðslegu útlendingafrumvarpi. Þá er alveg eðlilegt að draga ráðherrann aðeins upp í pontu og spyrja hvort hann sé sammála þessu liði.

sé varpað ljósi á þennan ágreining milli einstakra þingmanna, mögulega ráðherra, eða stjórnarflokka í tilteknum risamálaflokkum sem varða hagsmuni lands og þjóðar

Haraldsdóttir nefnir sérstaklega hafi verið meira upplýsandi en býsna margar óundirbúnar fyrirspurnir hafa verið hér í stjórnartíð þessara þriggja ríkisstjórnarflokka þar sem við fáum svona tilbúin, fjöldaframleidd svör úr ráðuneytunum. Þetta voru alvöru pólitísk svör sem þingheimur fékk hér. Ég trúi því reyndar að það verði meira af því í framtíðinni að við fáum alvörupólitík með því að fara þessa leið,

í fjórða skiptið. Ég hef tvisvar sinnum lagt hana fyrir félags- og barnamálaráðherra á seinasta þingi og núna í annað skipti fyrir innviðaráðherra.